18 ноември 2022 г.: „1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 г. г. 2. Законопроект за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател. Вносител – Министерският съвет на 4 ноември 2022 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Вносител – Министерският съвет на 25

12. Изслушване на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и възнаграждения на лекарите в болничната медицинска помощ и спешната помощ на Република България. Вносители –Костадин Ангелов и група народни представители на 15 ноември

Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка

създаване на Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 – 2023 г. и

21, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание избра от своя състав постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността

Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България и кацане на територията на страната с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Република Азербайджан. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище на компетентните в тези области държавни органи Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 14 ноември 2022 г., с входящ №

На 10 ноември 2022 г. от Министерството на здравеопазването в Народното събрание е постъпил Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България от 2021 г.

с писмо от министър-председателя на Република България в Народното събрание е постъпил Доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет за деветмесечието на 2022 г.

със системни проблеми. От всички партии са и не е конкретен случаят на домакинства без дърва, едни получават повече, други по-малко. В последния момент се карат дървата и това изкривява цените – стават спекулативни. Фирмите извиват ръцете на хората, а отделно имаме и места като Ихтиман, Карлово, Сатовча, Велинград, Ракитово, където напрежението си е налице, включително и телевизиите го даваха сутринта. Четвърти проблем, последен, е и конкуренцията между всичките тези хора, които разчитат на тези дърва, с бизнеса, който също разчита на същите дърва. Всичко това изисква ние да управляваме този процес, тъй като той е от години. Всяка година по време на избори хората имат проблем с дървата и ние с Вас имаме възможност да го решим бързо.

ние от ВЪЗРАЖДАНЕ внесохме предложение за ревизия на Плана за възстановяване и устойчивост в част „Енергетика“, която предвижда премахване на въглищните ни централи. Буквално дни след това служебният министър Пеканов беше поканен от Синдикалната миньорска федерация „Подкрепа“ на среща именно по темата на внесеното от нас предложение. Покана, която той не счете за необходимо да уважи. На 9 ноември, на заседание на Комисията по енергетика, беше подложено на обсъждане въпросното предложение на ВЪЗРАЖДАНЕ, но въпреки ясно изразените позиции на всички кандидати за народни представители по време на предизборната кампания и настоящи народни представители сега от старозагорски регион, които тогава убеждаваха избирателите си, че ще се борят за пълното запазване на въглищните мощности в региона, нашето предложение не срещна подкрепа от никого, от нито една от парламентарно представените групи в Комисията. Междувременно на 11 ноември в София се проведе многохиляден протест, организиран от синдикатите, като част от исканията им бяха свързани със зеления преход и с енергетиката на България. На практика същите искания, които включва предложението на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Само преди два дни – в понеделник, проведохме среща дискусия в Раднево – в сърцето на енергийната ни промишленост, с хората, които повече от 10 години не знаят дали на другия ден ще имат работа, всеки ден – потвърдено, гарантирано, подпечатано от редица правителства. Разбирате ли какво е това? Тази несигурност познавате ли я?! Не очаквам от Вас да я познавате. Познават я хората от този регион, хората от въглищните региони на България. Вие едва ли. На тази среща ние поканихме представители на всички заинтересовани страни, включително Министерството на икономиката, включително представители на Министерството на енергетиката,

Или иначе казано, уважаеми колеги от евроатлантическите фракции, Вашите началници. Вашите началници.

В тази връзка вчера чухме поредната откровена лъжа на Кирил Петков, който днес отново не е на работа. За съжаление, ми се налага да го казвам често от тази трибуна. След това станахме свидетели на грозен скандал между две бивши управляващи фракции в кулоарите на парламента. Лъжата беше, че няма нужда да бъдат затваряни въглищни централи.

ще е с акцент върху намаляването на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40%, взимайки изходните нива от 2019 г.“ Ако Кирил Петков не знае какво означава това, всички във въглищните региони знаят какво означава. „Целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025 г. и ще се затвърди с актуализиране на националното законодателство в Закона за ограничаване изменението на климата, с който ще се създаде ясен план за постепенно премахване на централите на въглища до 2038 г.“ Това пише в Плана от четворната коалиция, потвърден от Вашите началници. Закриването на въглищните ни мощности по същество е икономическо убийство на Старозагорски регион. Марица изток е най-големият промишлен комплекс в Югоизточна Европа и в своята цялост е обект от стратегическо значение за националната ни сигурност. Колеги, преди два дни се срещнахме лице в лице с хората, чиито съдби са пряко свързани със съдбата на Марица изток. Тези хора дълги години слушат лъжи и днес вече не вярват на обещания. Те очакват сигурност, а получават мрачно бъдеще под диктата на общностните ни ангажименти. Представители на служебното правителство нееднократно заявиха, че нямат моралното право да взимат решения с дългосрочни последствия, защото не са пряко избрани от народа. Всички в тази зала сме избрани директно от българските граждани, и в случая имаме ясен ангажимент към тях да заемем държавническа позиция, позиция, която е единствено в интерес на бъдещето на България, позиция, която ще гарантира запазването на десетките хиляди работни места в комплекс „Марица изток“ и българската енергийна независимост в дългосрочен план. Ние сме избрани, за да вземем тези решения. Ние можем да отворим тази врата и да направим тази крачка. Само и единствено от нас зависи. В този конкретен момент от нас зависи.

ГЬОКОВ: Господин Председател, аз няма да правя изявления по декларацията, а просто искам процедура по начина на водене – лично обяснение, за да обясня на залата, че тук се изрекоха лъжи, които засягат лично мен като народен представител от 27-ми многомандатен

Моля Ви! Ще Ви дам думата да го кажете от трибуната. Много Ви моля не от залата. ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Това, че някой излиза и от трибуната обяснява, че аз съм бил поканен на някаква среща, не отговаря на истината. Аз съм длъжен да го кажа на всички, които чуха, че съм поканен, а пък не съм.

Господин Председател, оттук нататък, тъй като се нарушава Правилникът и бившият министър от четворната коалиция на Кирил Петков, Корнелия Нинова, Слави Трифонов, Христо Иванов (шум и реплики), напълно разбирам, че на неговата преклонна възраст няма техническа възможност да си преглежда имейлите. Много хубаво ще бъде един бивш министър да има поне елементарна технологична грамотност, защото друга няма, но да си види имейла, да си види поканата, защото бяха поканени не само представителите на БСП, които гласуваха въздържал се и искаха да закрият ТЕЦ-овете,

Но хубаво е да си четете имейлите, защото, освен на тефтерче да си пишете, в 21-ви век има и други технологии. Поканен сте, затова недейте да лъжете. А оттук нататък всяка Ваша декларацийка, която четете, ще бъде анализирана директно от 27 депутати с процедура за начина на водене, защото Вие сте нагли. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: По-кратко. Благодаря. Колеги, моля да не се обиждате на години и на старост. Много Ви моля!

Уважаеми господин Председател! (Шум и реплики.) Много Ви моля за тишина, нека да се успокоим – в крайна сметка тук сме призвани да взимаме решения в интерес на страната и бъдещето на страната! Никога БСП не си е позволявала да рекламира толкова своите партийни срещи, защото при нас това е просто ежедневие. Сега разбрахме, че имало партийна среща някъде в Раднево – кой бил поканен, може би да дадете списъка, за да разберете, че в крайна сметка едва ли не не една нова политическа сила открива неща, които ние – партиите, които имаме такъв голям опит, го правим от години.

решение, което до ден днешен не е отменено. Никое друго решение освен на българския парламент не може да бъде по-високо от него и не може да го, как да кажа, да го отмени, ако няма волята на народните представители! Благодарение на народните представители от Българската социалистическа партия Таско Ерменков, Желю Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката

чрез Министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица-Изток 2“ ЕАД, в това число чрез увеличаване капитала на дружеството от страна на Българския енергиен холдинг, цел гарантиране енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност, независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос. (Ръкопляскания „Браво!“) 2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на БЕХ.“

четвъртото народно събрание на 31 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. За да преведа на енергичните колеги, които откриват топлата вода българският парламент вече е взел подобно решение и няма сила, която да го накара това решение да бъде отменено, благодарение на БСП, благодарение и на колегите от ГЕРБ, защото те също го подкрепиха и това трябва да е ясно. да е ясно. Оттук нататък тези новоизлюпени партии, които смятат, че могат да подложат на риск въглищната система, на риск функционирането на Българския енергиен холдинг, просто манипулират хората! Българските миньори, българските граждани, българските потребители трябва да бъдат спокойни, защото това решение е в сила, това решение е взето в Четиридесет и четвъртия парламент и никой досега не го е отменил! Това е истината, а Вие продължавайте да спекулирате, продължавайте да лъжете хората, но ние от БСП сме казали едно: важното е хората да бъдат спокойни, миньорите да имат работа, да произвеждаме електричество на достъпни цени. Винаги сме се водили от тази политика и ето го самия резултат. Предлагам това да се раздаде на българските журналисти и веднъж завинаги по тази тема да приключим. Благодаря Ви.

Колеги, заради безредица в залата – 15 минути почивка.